- Prijedlog odluke o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na Romske žrtve koji se obilježava 02. kolovoza. U ime predlagatelja, predlagatelj je Klub zastupnika Nacionalnih manjina, prijedlog akta ste primili. Kod donošenja odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje. To su odredbe članaka 194. do 202. članka Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o prijedlogu odluke proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ovih odbora ste primili na sjednici. Vlada RH je dostavila mišljenje? Je, hvala lijepa. Da li želi predstavnik predlagatelja, dakle Odbora za nacionalne manjine, zastupnika nacionalnih manjina izložiti uvodno obrazloženje? Da. Poštovani zastupnik Veljko Kajtazi. Izvolite kolega Kajtazi.

Prije početka govora na temu proglašenje Dana sjećanja na Romske žrtve, Holokausta/Porajmosa podsjetit ću da je danas 10. prosinac, Međunarodni dan ljudskih prava. Na taj dan u godini trebamo se posebno sjetiti što smo u proteklom razdoblju učinili u jačanju i zaštiti ljudskih prava, a poznato je da Romska nacionalna manjina često meta kršenja tih istih prava u vidu diskriminacije i nacionalne i rasne netrpljevisto. Kolegice i kolege, dolazim pred vas s prijedlogom odluke o proglašenju Dana sjećanja na Romske žrtve Porajmosa/Holokausta. Što zapravo označava pojam Porajmos? Pojam Porajmos je termin na romskom jeziku koji označava genocid nad Romima, odnosno Romski Holokaust izvršen nad tim narodom tijekom II. Svjetskog rata od strane Nacističke Njemačke i političkih režima pod njenom kontrolom kontrolom među kojima spada i Nezavisna država Hrvatska osnovana u proljeću 1941. nakon vojnog sloma Kraljevine Jugoslavije u Travanjskom ratu. 1933. nakon urušavanja … republike u Njemačkoj na vlast dolazi Nacional socijalistička stranka i za Rome u Europi počinje njihovo najgore razdoblje u povijesti. Odmah po preuzimanju vlasti počinje se provoditi totalarna rasna ideologija koja rezultira otvaranje konc logora za sve one koji se ne uklapaju u ideale arijevske rasne čistoće a tu prije svega Židovi i Romi. Osim zloglasnih nurmbeških zakona u kojima se definira rasna politika nacističke Njemačke 1939. donesen je zakon protiv ciganske opasnosti kojima je zapečaćena sudbina Roma u Europi krojenoj po nacističkoj mjeri. Iako Rome unatrag više stotina godina koliko žive na ovim prostorima karakteriziraju segregacija, siromaštvo i teški životni uvjeti osnivanje Nezavisne države Hrvatske započinju njihovi najteži dani. Po dolasku na vlast ustaške vlasti 30. travnja 1941. donose niz zakonskih odredbi kojima se Romima i ostalim rasnim neprijateljima režima oduzimaju građanska prava. Ustaške vlasti po rasnim zakonima su vjerno pratili svog njemačkog saveznika. Najpoznatije zakonske odredbe su zakonska odredba o rasnoj pripadnosti, zakonska odredba o državljanstvu i zakonska odredba o zaštiti arijevske krvi i časti hrvatskog naroda. Traže nas besprijekorno hrvatsko porijeklo, a nad onima koji taj uvjet nisu ispunjavali bilo je dozvoljeno naselje. Odmah po osnivanju konc logora u NDH počinje masovno stradanje Roma u njima. Najveće stratište Roma je bila najveća tvornica smrti na ovim prostorima logor Jasenovac. Uhićenje Roma i njihovo odvođenje u Jasenovac u ustaškim glasilima se pravdalo pravdalo privođenje konstruktivnom radu i pružanju prilike da se usavrše u poslu i zanatu koji im najviše odgovara. Logor Jasenovac je bio logorski sustav koji se sastojao od nekoliko logora na manjoj ili većoj udaljenosti od sela Jasenovca. Sredinom 1942. počeli su u logor pristizati veliki transporti Roma koji bi se sastojao od niz točnih vagona, te je ubrzo osnovan logor U logoru tri su bili zatočeni samo Romi. Bio je to ograđeni i čuveni prostor gdje su ljudi držani na otvorenom bez hrane i vode što je rezultiralo masovno umiranje od žeđi, gladi i smrzavanja. Romi su ubrzo po dolasku uključeni i u prisilni rad u logoru, te su stradavali od iscrpljenosti i u masovnim likvidacijama. Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocid komemorira se 2. kolovoza kao sjećanje na sve Rome stradale u Drugom svjetskom ratu. Datum je izabran u spomen na 1944. godinu kada je u samo jednom danu u nacističkom logoru Auschwitz ubijeno 2897 Roma. Vijeće Europe prihvatilo je inicijativu više romskih organizacija da upravo taj dan bude spomen dan romskog stradanja. Do sada su dva nacionalna Parlamenta 2. kolovoza službeno proglasili i danom sjećanja na romske žrtve u Drugom svjetskom ratu u Mađarskoj 2005. godine, a u Poljskoj prije tri godine. U Hrvatskoj se 2. kolovoza obilježava od 2012. godine na romskom groblju u Uštici pokraj Jasenovca na inicijativi udruge za promicanje obrazovanja Roma u Republici Hrvatskoj Kalisara. Ista udruga udruga u suradnji sa Romskim nacionalnim vijećem i javnom ustanovom spomen područje Jasenovac je inicirala postavljanje spomen ploče i prvotno uređenje groblja koje je do tada bilo potpuno neuređeno i zaraslo u korov. Tijekom vremena u blizini groblja postavljena je pozornica ii druga potrebna infrastruktura kako bi se komemoracija 2. kolovoza mogla održavati, a u planu je i daljnje uređivanje groblja u suradnji Ministarstva kulture i Udruge za promicanje obrazovanja Roma u Republici Hrvatskoj Kalisara. Na spomeniti datum se okupi više tisuća osoba iz romskih, iz Republike Hrvatske i susjednih zemalja kako bi odale počast nedužnim žrtvama Porajmosa, a redovno komemoraciju prisustvuju izaslanici Vlade, Sabora, diplomatskog zbora i jedinice lokalne samouprave. Na temu Porajmosa i komemoraciju u Jasenovcu izdano je više zbornika kao trajni podsjetnik na ta događanja. Dogodine će se obilježavati 70 godina od oslobođenja konc logor Jasenovac. To je prilika i obaveza da se učini sve kako bi i Romi dobili pristojno uređeno mjesto gdje bi se njihove komemoracije mogle održati. Selo Uštica u kojem se održava komemoracija bilo je svojevrsno predvorje konc logora Jasenovac, a u kojem su prije Drugog svjetskog rata živjeli Srbi, a u njega su se dovezivali deportirani Romi. Mnogi su već tamo likvidirani. Na mjestu stradanja danas je 21 grobnica što je rijetkost za stradanja Roma u Drugom svjetskom ratu. Prema poimeničnom popisu žrtva izrađenog nakon rata, a koji stalno nadopunjuju u javnoj ustanovi spomen područje Jasenovac na područje konc logor Jasenovac pogubljene su 16173 osobe romske nacionalnosti od toga 5688 muškaraca, 4877 žena i 5 tisuća Najveća masovna hapšenja i pokolj dogodili su se sredinom 1942. godine nakon što su ustaške vlasti 19. svibnja donijeli odluku o deportaciji Roma u Jasenovcu. Popis romskih žrtva u Jasenovcu i drugim stratištima tog vremena nikada neće bit konačan jer se Rome po dolasku u sabirne centre nije poimenice popisivalo već su se brojali vagoni Roma dovezeni na stratište. Tako na primjer prema arhivi logora Jasenovac 5. lipnja 1942. godine u Jasenovcu i Županji je dovedena željeznička kompozicija sa 83 vagona koja su bila prepuna slavonskih i srijemskih Roma. Također, prilikom napuštanja logora u proljeću 1945. godine vojnici NDH su uništili veliki dio upisane arhivske građe logora. Razmjera stradanja Roma ilustrira podatak da se je u prvom poslijeratnom popisu stanovništva Romima u saveznoj Republici Hrvatskoj izjasnilo tek nekoliko stotina osoba dok je u prijeratnom razdoblju na istom području obitavalo nekoliko desetaka tisuća Roma. Nepobitno je da su jasenovačke žrtve u najvećem postotku bile osobe srpske nacionalnosti, ali ako gledamo proporcionalno u odnosu na broj stanovnika upravo najveća stradanja je imala romska zajednica. U sklopu predsjedavanja RH desetljeće za uključivanje Roma, dekada u Zagrebu i Jasenovcu je 2013. godine održana Konferencija o povezivanju povijesnog iskustva Roma u Europi sa promicanjem tolerancije i nediskriminacije Roma na kojoj su usvojeni zaključci i preporuke konferencije u obliku jasenovačke deklaracije. Njome se između ostalog zahtjeva državno i opće društveno priznanje romskog stradanja u 2. svjetskom ratu u europskim i drugim zemljama. Ponajviše radi rastuće diskriminacije prema Romima te poticanje znanstvenih i drugih istraživanja vezanih uz stradanje Roma u 2. svjetskom ratu kao jedan od uvjeta za primjenu i priznavanje njihovog stradanja. Ovaj je prijedlog u sinergiji sa Rezolucijom Europskog parlamenta o sjećanju na holokaust, antisemitizam i rasizam od 27.05.2005. te sa prijedlogom pisane izjave Europskog parlamenta o ustanovljenju Europskog dana sjećanja na romske žrtve holokausta 2. kolovoza. Budući da Romi nemaju svoju matičnu državu, a segregacija i isključenost su njihovi trajni suputnici o ovoj temi se jako malo govori i jako malo zna, tako da je romsko stradanje u 2. svjetskom ratu dobilo obilježja zaboravljenog genocida. Za razliku od stradanja Srba i Židova o kojima postoje mnoge pisane građe i stručni radovi, a te teme su često bile polja političke propagande i manipulacije stradanje Roma ostalo je gotovo nepoznato. Rome se u stradanju u 2. svjetskom ratu nažalost spominje samo marginalno prilikom nabrajanja ostalih naroda stradalih u vrtlogu nerazumnosti 2. svjetskog rata. Zločin nad Romima u 2. svjetskom ratu očito je zaboravljen u moru svih drugih strahota koje su se u tom razdoblju događale te mlađa generacija zasigurno nije upoznata sa tom strahotom putem filmova i knjiga. A u školskim udžbenicima tema romskog stradanja se samo usputno spominje. Možda nikad neće biti moguće točno rekonstruirati mjesta i brojke ali raspoložive činjenice pohranjene i sačuvane u mnogobrojnim arhivskim i drugim ustanovama jasno dokazuju da se nije radilo o individualnim slučajevima već o planskom i zakonskom fizičkom istrebljivanju cijelog jednog naroda. Njihovo podrijetlo i način života pretvorili su ih u žrtve jedne fanatične, rasističke ideologije. Romi su među najniže rangirani na rasnoj arijevskoj ljestvici pa tako nisu imali pravo na svoje ime, a ubijeni su bezimeno, a svaka žrtva zaslužuje barem da je se sjeća po imenu i prezimenu. Romi među sobom imaju brojne podjele, a najznačajnija podjela je po jeziku koji govore. Prilikom lišavanja slobode, zatvoreništva i likvidacije nitko ih nije pitao koji jezik govore i kojoj skupini pripadaju, bilo je dovoljno što su … kao Romi, što je ujedno značilo da im je smrtna presuda već donesena. Romi u RH obilježavaju tri svoja nacionalna praznika. To su Svjetski dan Roma koji se obilježava 8. travnja, Svjetski dan romskog jezika koji se obilježava 5. studenog te odazivom najveći i po povijesnom značenju najznačajniji dan sjećanje na romske žrtve holokausta Porajmosa koji se obilježava 2. kolovoza svake godine i okuplja sve veći broj sudionika komemoracije u Jasenovcu. Od vas kolege zastupnici tražim da ovaj Visoki predstavnički dom pomogne obilježavanju tog nacionalnog praznika romskog naroda. Nije lako graditi jedinstvo romskog naroda budući da je taj narod podijeljen povijesnim okolnostima i nedostatkom državnih institucija. Upravo romski nacionalni praznici su mjesto, način i sredstvo za jamčenje jedinstva tog naroda. Proglašavanje 2. kolovoza Međunarodnim danom sjećanja na romske žrtve Porajmosa holokaust. Hrvatski sabor poslao bi sa državne razine poruku da zločin ne zastarijeva i da se okrutnosti i bezumlje prošlih vremena treba sjećati kako se ona ne bi vratila u drugom ili sličnom obliku. Također, poslala bi se poruka Romima u RH da se ova država sjeća i odaje nužnu počast svim njihovim precima koji su bili osuđeni na smrt od okrutnog režima samo zato što su bili tamnije boje kože te drugih životnih navika. Prošlost Roma u Hrvatskoj ne možemo promijeniti ali možemo stvoriti temelje kako bi njihova budućnost bila u jednakosti sa svim njenim stanovnicima te vjerujem da je ovaj današnji prijedlog korak u tom smjeru. Poštovani kolege zastupnici naša je moralna obaveza i politička dužnost ma kakvu službu u društvenoj zajednici i u političkoj organizaciji obnašali da sve žrtve holokausta dolično komemoriramo i da istovremeno i na svakom mjestu zatiremo i najbezazleniji trag svakog rasizma i isključivosti. Kako bi se stradanje Roma u 2. svjetskom ratu moglo dostojno obilježiti i kako bi se nedužnim žrtvama odala počast koju zaslužuju pozivam sve zastupnike ovog predstavničkog Doma da se povedu za primjerom svojih mađarskih i poljskih kolega te da Hrvatski sabor proglasi 2. kolovoza Međunarodnim danom sjećanja na romske žrtve Porajmosa/holokausta. Hvala. Hvala i vama poštovani kolega Kajtazi. Da li žele izvjestitelji radnih tijela Hrvatskog sabora iznijeti svoje izvješće? Ne žele. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima u Hrvatskom saboru. Na redu je klub Nezavisnih. Je, je klub Nezavisnih. A ja sam vas svrstao ovako u nešto drugo. Poštovani kolega Šandor Juhas.

u onom tonu u kojem smo slušali prethodnu točku dnevnog reda i ovo što je gospodin Kajtazi rekao, i potpisujem unaprijed sve ono što su oni rekli. Međutim, ja ću govoriti o nečemu drugome, govorit ću o nečemu o čemu se šuti, a posljednjih 70 godina, nečemu što je također vezano za žrtve totalitarnih režima. Govorit ću o nečemu o čemu u povijesti i u povijesnim udžbenicima ne piše baš jako puno, pa ih nemamo šta ni citirati. Rekao sam da ću podržati prijedlog i smatram da je on u redu, bio sam u Uštici, i čovjek kad vidi one grobove od 16 tisuća ubijenih Roma ne može ostati ravnodušan. I ostavilo je ovako dubok utisak na mene jer unatoč tome što znam ovako dosta tih stvari u povijesti, ostao sam iznenađen nisam znao za te podatke i sama vizualna slika ostavlja ovako dosta jedan težak utisak. Manje-više u našem društvu se govorilo o stradanjima svih. U tim stradanjima najčešće su se spominjali Srbi, Židovi što je potpuno i normalno jer su oni pretrpili najveće žrtve. Nakon osamostaljenja RH na vidjelo su došla i stradanja Hrvata i o njima se počelo pričati. Govorim o stradanjima nakon 2. svjetskog rata. Šutilo se skoro 60 godina o stradanjima Roma. I meni je izuzetno drago da je gospodin Kajtazi pokrenuo tu temu i da ćemo mi donijeti takvu jednu odluku. Međutim, pitam ja do kad će se šutit o strahotama jedne druge nacionalne manjine priznate u RH, do kad će se šutiti o golgoti podunavskih Švaba, o golgoti Nijemaca u Hrvatskoj? Tu i tamo pojavi se neka novinarska atrakcija pa se spomene nekakav Gottingen u Njemačkoj, pa tamo kažu da se čuju crkvena zvona iz Popovac. Popovac je jedno naselje u Baranji. Pa se onda spomenu u tim novinarskim natpisima da su neki čudni ljudi došli u Beli Manastir, ili su došli u Petlovac pa razgledaju nekakve kuće. A ti čudni ljudi su oni koji su prognani, protjerani iz tog područja kao djeca pa se sjećaju da su tu i tu išli u školu, tu i tu su išli u crkvu, tu i tu su se rodili. Pa se onda spomene da u Općini Petlovac ili u naselju Čiminac je neko obnovio crkvu, da su stigle neke donacije iz Njemačke itd. Onda kada se kaže da su to napravili ili da se sve radi o podunavskim Švabama ili o Nijemcima koji su protjerani i prognani onda se počne pričati. A čuo sam i ovih dana od mojih kolege kada sam im rekao o čemu bi ja htio reći nešto, dosta ovako čudne reakcije, pa nemoj oni su bili okupatori, pa to su sve bili fašisti, pa to je bila nekakva osveta za nešto itd. čovjek pogleda dokumente iz Logora u Valpovu i onda vidi da je neko rođen 1944. godine a da je umro 1945. godine i onda se zapita pa zar je moguće da jedno dijete od godinu dana bude proglašeno za fašistu? Popisom stanovništva iz 1931. godine u bivšoj Jugoslaviji ili Kraljevini Jugoslaviji živjelo je negdje oko 500 tisuća Nijemaca, oko pola milijuna Nijemaca manje-više Bačka, Banat, Srijem, Baranja, Slavonija. Do kraja ratnih zbivanja 1944. godine odselilo se, povuklo se prema Austriji, Njemačkoj u strahu, opravdanom strahu možda pred crvenom armijom i partizanima negdje oko 200 tisuća. 21.11.1941. godine odlukom AVNOJ-a i 11.6.1945. godine kada je donešena odluka o iseljavanju i protjerivanju svih Volksdeutschera iz Jugoslavije otpočeo je jedan masovan progon tih ljudi. govorimo o nečemu što se odvija nakon prestanka ratnih operacija i nakon uspostave vlasti na tim područjima. Tom odlukom i odlukama koje su dobili uredno svi Nijemci i ne samo Nijemci koji su živjeli na tom području njima je oduzeta imovina, oni su dobili rješenje o protjerivanju a svi oni koji nisu mogli otići više spakirani su u logore, otišli su u logore. Odnos prema Baranjski, prema Hrvatskim Nijemcima kojima je pripisana i ozakonjena kolektivna krivnja ogledni je primjer etničkog čišćenja i genocida. Ali da bi to čovjek obrazložio mora i iznijeti nekakve podatke, ali nije moje to možda da u potpunoj mjeri obrazlažem. Čini mi se da je genocid definiran tek 1948. godine, a to se dešavalo ranije. Od oko 200 tisuća Nijemaca na području bivše Jugoslavije koji su ostali nakon II. Svjetskog rata negdje je poginulo oko 62 tisuće 500. Popisom stanovništva iz 1931. godine na području današnje Republike Hrvatske živjelo je negdje oko 170 tisuća stanovnika, a 1948. godine, negdje oko 10 tisuća 144. Podatak u Baranji, u Baranji je '31. godine živjelo 52 tisuće stanovnika, od toga je bilo Nijemaca 17 tisuća 751. 1948. godine taj broj je pao na 4 tisuće 494. Oni su bili najbrojnija etnička skupina, iza njih su slijedili Mađari, Hrvati, Srbi. U … je popisom iz '41. godine, tamo je rađen popis, Kraljevina Jugoslavija je radila '41. tamo popis, bilo je oko 3 tisuće 499 stanovnika od čega 1446 Nijemaca. Slijedeći popis koji je vršen '53. godine, … ima 6 tisuća stanovnika od toga 487 Nijemaca. Znači, za nekih 1200 stanovnika njemačke nacionalne manjine se smanjio broj u tom razdoblju. O sudbini prognanih Nijemaca malo se govori, gotovo ništa. Rekao sam, u udžbenicima tu i tamo, tu i tamo se napravi nekakvih manifestacija i internom odlukom njemačke manjine u RH 12. svibanj se spominje kao Dan uspomene na žrtve progona Nijemaca. Žrtvoslovom i poimeničnom popisu žrtava koji nije konačan i potpuno utvrđen na području Baranje je u … i tijekom II. Svjetskog rata u 20 naselja izgubilo život najmanje 144 Nijemca, a od tog broja 870 civila, civilnih osoba umrlo je ili je pak ubijeno na prisilnom radu u Jugoslavenskim logorima. Podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Federalne narodne Republike Jugoslavije od 18. siječnja govore da na području Hrvatske

a da se na slobodi nalazi 2000 Nijemaca. Ti podaci nisu točni zato što je dobar dio prognanih Nijemaca završio u Gakovu ili u logorima u Bačkoj, a oni se ne nalaze više na području RH. U logorima su vladali neljudski uvjeti života, glad, zima, dizenterija, tifus, prisilni rad na poljoprivrednim dobrima odnijeli su mnoge živote. Ja podržavam prijedlog gospodina Kajtazija, podržavam prijedlog kluba Nacionalnih manjina, ali da bi zatvorili tu knjigu povijesti mislim da se treba i o drugim žrtvama govoriti. Mislim da ne možemo i da se ne smijemo ograđivati od kolektivne krivnje samo u onim slučajevima kada se radi o pitanju našeg naroda, bilo kojega, da ne postoji kolektivna krivnja niti jednog naroda, da nisu svi Nijemci bili fašisti, da nisu svi Talijani u Hrvatskoj bili fašisti, nisu svi Srbi bili četnici, nisu svi Mađari bili fašisti, nisu svi Hrvati bili ustaše i da to moramo prenijeti na mlade naraštaje, moramo ih upoznati sa tim činjenicama i kao što je rekao gospodin Đurović gospodin Đurović da se ta knjiga već jedanput zbog budućnosti zatvori. Hvala. **Leko, Josip slažem se s vama da su teme stradanja svih nacija i nacionalnih manjina u II. ratu i poslije II. rata važne teme. Ja sam vas pustio da govorite o toj temi jer iz digniteta prema svakoj žrtvi poštivao sam i vaš govor i te žrtve iz Podunavske Švabe zaslužuju isti tretman kad su žrtve kao i drugi, ali na dnevnom redu je Prijedlog za proglašenje Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve i ne smatram da ste vi nešto krivo rekli, ali je vrlo važno govoriti baš o ovoj temi pa molim sve kolege koji sada su se prijavili, … uvažimo to što je želio kolega Juhas reći, ali da se usmjerimo na temu. Zaista smatram da je vrijedno da ste vi to iznijeli, zaista svaka žrtva, posebno kolektivna odgovornost Podunavskih Švaba ili Nijemaca općenito, ali dajmo da riješimo ono što smo se dogovorili. Evo, toliko da uzmete u obzir. Idemo u raspravu po klubovima zastupnika dalje. Na redu je klub HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Jasen Mesić. Predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Pa pitanje kolektivne odgovornosti i dan danas imamo ponekad problema s tim pa i u ovom Saboru. Vrlo često možemo od naših kolegica i kolega čuti vi iz te stranke ste svi takvi i takvi ili vi ste svi spominju se razna imena gospodine predsjedniče, lopovi, odgovorni, ništa niste znali i danas ima puno i ovdje u Hrvatskom saboru kolegica i kolega koji imaju probleme … … /Upadica Leko: Sa svih strana./ … Kolektivne odgovornosti. … /Upadica Leko: Sa svih strana./ … Rekao sam kolegice i kolege u ovom Saboru, nisam rekao s koje strane, ali dobro ako je toliko bitno možemo i to reći, sa svih strana da. Isto tako kada smo već kod pitanja kolektivne odgovornosti bilo bi dobro da ovaj Sabor kao institucija drži do tih pitanja kolektivne odgovornosti i valoriziranja onog što je bilo dobro u prošlosti i ono što u prošlosti nije bilo dobro. Pa bi tako bilo dobro da je ostalo i pokroviteljstvo Hrvatskog sabora na žrtvama Bleiburga jer složit ćemo se i ove i s one strane da je to bilo zlo. I vratimo se sada na prijedlog odluke. Što se tiče ovog prijedlog kojeg podnosi Klub manjina i uvaženi kolega Kajtazi za kojeg moram reći da je vrlo aktivan u promicanju i prava Roma, a isto tako i sjećanja na sjećanja na njihovu žrtvu koja se desila zbog rasnih zakona bilo od fašističkih režima, bilo … socijalističkih, bilo kvislinških režima koji su prihvatili i primjenjivali na sramotu ove zemlje rasne zakona i na način kao što je to spomenuo kolega Kajtazi što je rezultiralo s desecima tisuća žrtava. Slažemo se isto tako u tome da konačni popis ili relevantan popis još nije gotov, što se tiče samo za pojedina mjesta u RH postoje određeni poimenični popisi gdje se otprilike to točno može reći. Recimo ne postoje pojedinačni popisi za stradale Talijane nakon '45.godine. procjenjuje se neki popisi od 18 do 80 tisuća protjeranih prema nekim talijanskim povjesničarima. Što se tiče ove rezolucije EU parlamenta, nešto nešto slično sam govorio kada smo ovdje imali čini mi se prijedlog Dana Nikole Tesle, proglašavanje Dana Nikole Tesle. Tada smo otprilike imali stav da slažemo se s proglašavanjem dana, nije sporno, međutim ako uvijek ostanemo samo na proglašavanju dana, mislim da krajnji efekt nećemo postići. Krajnji efekt što bi nakon ovog prihvaćanja Međunarodnog dana sjećanja trebao biti je pojačana aktivnost matičnog ministarstva. Vi znate dobro uvaženi kolege da se na tome neću reći stoji na mjestu, ali moglo bi se i bolje raditi, pogotovo u posljednje tri godine. Vi znate isto tako da su predstavnici kluba HDZ-a i predsjedništva HDZ-a prisutni na gotovo svakoj manifestaciji koja se odnose na pitanje Romske manjine, bilo kulturne prirode, bilo pitanje obrazovanja i promocije obrazovanja na romskom jeziku, bilo pitanje pokretanja katedre na romskom jeziku, bilo pitanja valoriziranja onoga što se desilo u Drugom svjetskom ratu od strane kvislinškog režima. Isto tako bi bilo dobro da Hrvatska s obzirom da ovdje imamo sada prijedlog rezolucije koja je bazirana na prijedlogu Vijeća Europe da se 2.kolovoz proglasi Danom sjećanja genocida nad Romima. Isto tako bi bilo bitno da primjenjujemo već neke postojeće datume toga tipa kao što je recimo 23.kolovoz Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Rekli bi neki i s jedne i s druge strane, dakle totalitarnih i autoritativnih, … govorimo o 23.kolovozu. Nismo sigurni da smo u RH napravili u tom smislu adekvatan balans u primjenjivanju Europskog dana sjećanja na žrtva totalitarnih i autoritarnih režima, radi se o 23.kolovozu. 18 drugih zemalja članica obilježava 27.siječnja kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, to je datum oslobađanja ili proboja savezničkih snaga u Auschwitz, dakle ne radi se u nekim zemljama distinkcija vezana za žrtve holokausta, ne radi se distinkcija između Roma, Židova pripadnika nekih slavenskih naroda itd. nego se to na neki način želi obilježiti kao u zajedničkom nazivu želeći s time apostrofirati da je holokaust kao takav imao stvarno pogubne posljedice prema mnogima, a ne samo određenoj etničkoj ili narodnoj ili vjerskoj grupi. Što se tiče obilježavanja i svega ovoga što je kolega Kajtazi govorio i što uvijek ističe isto tako smatramo da to treba isticati kada je god to prilika. Isto tako mislim da bi više toga trebalo biti u obrazovnom sustavu i obrazovnim kurikulima i isto tako mislim da bi trebalo baš zbog toga što u tom vremenu i nije bilo dovoljno integracije, da tako to kolokvijalno nazovem, a da integracija može značiti svašta. Ne mislim tu pod time gubljenje kulturnog specifikuma i određenog kulturnog identiteta nego integracije u društvene procese, da je tada bilo više toga možda bi i posljedice i pogubnosti politike u Drugom svjetskom ratu te politike bile manje. Baš zbog toga da bi se to na pravilan način za budućnost preveniralo u svakom smislu, smatram upravo da je taj edukativni proces i proces povezivanja društvenih grupa, nacionalnih grupa danas izrazito bitan kako se ne bi mogla u nekoj ideološkoj konstelaciji pripremiti bilo kakva ideja da se takav Holokaust ponovi. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega. Na redu je klub Socijaldemokratske partije Hrvatske u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Melita Mulić. Zahvaljujem se uvaženi predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Mi kada smo na matičnom odboru raspravljali ovu inicijativu kluba Nacionalnih manjina ja sam bila uvjerena da ćemo mi imati konsenzus i jednoglasnost i da nećemo doći u priliku da bilo tko u ime klubova uspoređuje žrtve jer dubokog smo uvjerenja mi u klubu SDP-a da svaka žrtva zaslužuje pijetet a posebno mislimo da ovaj 2. kolovoza treba proglasiti danom sjećanja na romske žrtve upravo zbog toga što su Romi baš kao i Židovi u vrijeme tzv. nezavisne države Hrvatske bili progonjeni temeljem rasnih zakona. I da je to temeljna distinkcija i zbog toga zapravo mi podržavamo da ćemo od sada i institucionalno obilježavati ovaj spomendan dakle 2. I mi ovo doživljavamo kao inicijativu protiv zaborava, protiv prešućivanja i upravo zato dakle da se sjećamo zločina koji je dugi niz godina bio sustavno prešućivan. Kako sama Deklaracija kaže o kojoj je govorio kolega Kajtazi pa i kolega Mesić, potrebno je državno i opće društveno priznavanje romskog stradavanja u Drugom svjetskom ratu u europskim i drugim zemljama kako radi rastuće diskriminacije prema Romima ali i radi poticanja istraživanja zloćina vezano uz stradanje Roma u Drugom svjetskom ratu. Ali u svakom slučaju radi primjerenog priznavanja, institucionalnog obilježavanja, educiranja, te informiranja a upravo kako izvršeni zločini s ciljem genocida i sustavnog istrebljenja više se nikada ne bi ponovili. Kolegice i kolege osobno, pojedinačno, državno, međunarodno i institucionalno, sustavno i trajno moramo uložiti i ulagati napore kako se genocid i sustavni progon na temelju etniciteta, nacionalnosti, rase ili bilo kojeg drugo razloga temeljenog na fizičkim obilježjima ali i uvjerenja, stava ne ne bi događali kao što su i obilježili 20. stoljeće. I to izdvojiti ću samo neke primjere u 20. stoljeću od Auschwitza, Jasenovca, Vukovara, Srebrenice. Mi smo prije ove odluke i ove inicijative raspravljali zapravo i o radu Hrvatskog dokumentacijskog memorijalnog centra temelji naše državnosti su u Domovinskom ratu, ali jednako tako oni su temeljeni na antifašističkoj Hrvatskoj, dakle na odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća nasuprot kojem je bila proglašena tzv. Nezavisna država Hrvatska u kojoj se dogodilo u koncentracijskom logoru Jasenovac da je ukupan broj stradalih Roma 16 tisuća 173. I kako se nisu vodile matične knjige i kako nije bilo evidencije po imenu, kako su Romi u koncentracijskim logorima tzv. NDH bili bilježeni brojem vagona kojima su dovezeni i tako još nisu utvrđeni točni brojevi i razmjeri stradanja svake duše, svakog života, iako su razmjeri stradanja i u relativnim i apsolutnim brojkama tragični. Ponoviti ću još jednom da klub SDP-a smatra da se svakoj žrtvi treba pristupiti sa pijetetom pa i na temu onoga što je kolega Juhas govorio i da ovim priznavanjem i određivanjem datuma za obilježavanje na europskoj i međunarodnoj razini vjerujemo da upozoravamo na najveće zločine protiv čovječnosti, na postojanje rasnih zakona ne umanjujući ničije pojedinačno stradanje ili stradanja drugih naroda. O genocidu nad Romima premalo se govori i nerado piše. Ovo je institucionalan način upozoravanja da se ne smije zaboraviti i da svi ljudi imaju ista prava i pravo da ne budu isti. Danas je kolegice i kolege Međunarodni dan ljudskih prava, danas je 10. prosinca i svaki saziv ovog Sabora ima bolje i lošije donesene zakone, ugovore, odluke. Ja mislim da je ovo jedna od odluka na koje sam ja ponosna, mi u klubu SDP-a i da mislim da mi dakle kao zastupnice i zastupnici možemo biti ponosni priznavajući žrtvu, proglašavajući spomendan u obrani prava na život, na ljudsko dostojanstvo, spominjući nevinu žrtvu koja je stradala samo zato što je bila drugačija. Hvala. Hvala i vama poštovana kolegice. Na redu je klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Često putujući na relaciji Novska, Novska, Jasenovac, Uštica, Tanac, Hrvatska Dubica, Dvor na Uni, Bosanski Novi itd. znao sam navratiti na kavu u mjesto Jasenovac. Tamo je bila mjesna crkva koja je srušena u hrvatskom Domovinskom ratu a pred crkvom je bio spomenik, dakle ne u samom na mjestu logora Jasenovac nego li u mjestu Jasenovac a na tom spomeniku je pisalo ono što je kolegica Melita malo prije rekla, dakle ovo govorimo o institu nacionaliziranju načina priznavanja žrtva. A na tom spomeniku je pisalo nešto što danas više ne mogu sresti, dakle nema te ploče više. Pisalo je ovako: "Mrtvi živima oči otvaraju". Dakle mrtvi nas opominju da budemo svjesni, da budemo drugačiji nego oni koji su bili u vremena kada se dogodio ovaj zločin u Jasenovcu. Dakle vrlo jedna poučna izreka, vrlo kratka, vrlo jasna i vrlo jezgrovita i koja sve govori. Dakle mrtvi živima oči otvaraju. I mi danas upravo tako što smo drugačiji puno nego li i drugačije razmišljamo i što smo postali demokratska država, demokratskija daleko i od one bivše države SFRJ koja o Romima i žrtvama Roma nikada nije gotovo ni progovorila osim kada bude nekakvo u Jasenovcu pa nabraja žrtve Srbi, Romi itd. Danas evo imamo priliku na inicijativu našeg kolege zastupnika da da priznamo obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve porajmosa kako se kaže ili holokausta zapravo. Radi se dakle o međunarodnom danu 2. kolovoz koji se poklapa s još nekim drugim danima ilindenskog ustanka makedonskog, 2. kolovoz je pravoslavni Ilindan, ali dobro ima još drugih datuma, dakle nebitno iako sam to izrekao. Dakle kada je u Auschwitzu ubijeno oko 3000 Roma u istom danu. Ovdje imamo i statistiku koja je izražena na stranici 8 ove jedne ove jedne edicije vrlo da kažem luksuzno opremljene u kojoj piše da je u logoru Jasenovac ubijeno 16 173 Roma, a da se mjesto obilježavanja nalazi kada idete iz Jasenovca prema Dubici u mjestu Uštica. Dakle Uštica se zove zato što rijeka Una utječe u rijeku Savu upravo na tom mjestu. Sa lijeve strane prema Uni je to mjesto na kojem se obilježava evo već dvije godine, tri godine uzastopce obilježavaju romske žrtve porajmosa ili holokausta. U Hrvatskom saboru je bila inicijativa u prošlom sazivu i dijelom u početku ovog saziva da se obilježe obilježe još neki genocidi 20. stoljeća, stoljeća ratova, genocida, ubojstava, jedno stoljeće velikih nemira i jedne i jedne situacije u kojoj je bilo puno ovakvih pojava. Jedna od njih je bio, a to je bilo u Hrvatskom saboru na inicijativu HNS-a obilježavanje holodomora u Ukrajini kada je oko 10 milijuna Ukrajinaca umoreno glađu od strane centralne, središnje sovjetske vlasti ili Staljina izravno. Nikad nije došlo na red, uvijek ubacujemo zakone po hitnom postupku, zakone po hitnom postupku i tako je holodomor ispao iz iz rasprave u Hrvatskom saboru u prošlom sazivu i mislim da je bilo čak i u početku ovoga… … /Upadica se ne razumije./ … E hvala lijepo, evo ispravak uvažavam. Ako je tako, gospodin predsjednik zna iako nije od početka bio predsjednik Sabora Sabora ovog saziva. Dakle dobro je da uočavamo i svi vidimo razlike između odnosa SFRJ prema ovom romskom dakle pitanju genocida i u onoj državi znamo kakav je bio odnos prema Romima, ali Republika Hrvatska možemo biti dični na to da prepoznaje demokratske standarde ova nova država Hrvatska nastala prije prije svega na temeljima Domovinskog rata gdje zaista nalaze svoje mjesto i ovakvi dani kao što je Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve, bez ikakvih dakle aluzija na bilo što. Od holodomora, od ubojstava i da ne kažem istrebljenja Nijemaca i podunavski kako kaže kolega Juhas Švaba, od toga da npr. u mjestu Donji Andrijevci kad odete na groblje onda vidite da je još uvijek 50% grobnih mjesta ljudi koji su umrli do '45. i nose njemačka prezimena. Znamo otprilike kako glase njemačka prezimena. oni koji su odselili iz slavonskih, baranjskih, sad da ne govorimo o drugim država, Bačka, Srijem itd. mjesta ili su ubijeni neposredno nakon Drugog svjetskog rata. rata. Kolega Juhas je iznio statistike i to vrlo opsežno, tako da nema potrebe. O Talijanima koji su iselili također iz Istre nakon Drugog svjetskog rata, ali također nitko ne govori ni o Hrvatima koji su za vrijeme fašističke vladavine nakon onoga sporazuma Italije i Jugoslavije morali biti, neki su ubijeni, a neki su iselili iz Istre u druge krajeve Hrvatske. O njima nitko ne govori ovdje nikada, ali dobro, treba i to spomenuti. Nema kolektivne krivnje, ali svaku žrtvu trebamo spomenuti i trebamo naći suosjećanje. O tome da je ja bih rekao više stotina tisuća Hrvata ubijeno, počevši od Bleiburga na križnom putu, o tome je snimljena filmska serija i film koji se zove Četverored 1999. godine u režiji Jakova Sedlara, a da od tada na Hrvatskoj televiziji za ovih 15 godina nikada nije repriziran, ne znam zašto, o tome da postoji 23. kolovoza Dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima u što spada žrtve i romske nacionalne manjine Hrvatski sabor još nije donio odluku da sukladno odluci 18 članica Europske unije da taj dan prihvati također kao dan sjećanja. Dakle imamo mi štošta za raspraviti, ali evo ovaj put ja ne bih širio na neke druge teme. U svakom slučaju i klub HDSSB-a će biti za to da prihvatimo ovu inicijativu. Ja sam bio promatrač Hrvatskog sabora u Europskom parlamentu. Dva dana je na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta se raspravljalo o zločinima u Ruandi, iako je to Afrika, nema nikakve veze sa Europom i Europskom unijom, ali se dva dana raspravljalo o zločinima u Ruandi, a također i o ženama koje su izgorjele u pogonima tekstilne industrije u Bangladešu koje su bile u vlasništvu nekih europskih firmi. Dakle, to su one koje su za male, male novce, za dnevnicu od pola dolara šivale, a da nikakve opreme ni vatrogasne. Izgorjelo je 250 žena u jednom pogonu za šivaćim strojem. Dakle i Europski parlament raspravlja o pojavama takve vrste koje su se dogodile na drugim kontinentima Aziji, Africi, a zašto onda ne bismo i mi o ovoj pojavi, odnosno o ovom podatku koji je ovdje podastrt. Dakle, o holokaustu, o smrti 16173 16173 pripadnika Romske nacionalne manjine od kojih je nekako podjednako bilo muškaraca, žena i što je najgore i djece. Što je najžalosnije. još jedanput neka nam svima bude ova poruka ja ću je ponoviti još jedanput da mrtvi živima oči otvaraju. Hvala lijepo. Kolega Grubišić, opet radi hrvatske javnosti moram reći da Hrvatski sabor pa i sve institucije od Vlade, predsjednika Republike 23. kolovoza na dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima, barem što ja mogu svjedočiti zadnje dvije polažu vijenac kod Jazovke. kod Jazovke. To je iz europskih deklaracija rezolucija. Dakle, mi smo faktično prihvatili i obilježavamo taj dan, se./… To je, o.k. Sve u redu. Nastavljamo sa raspravom po klubovima zastupnika. Na redu je klub HNS-a i poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle i klub Hrvatske narodne stranke pridružuje se prijedlogu odluke o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve Porajmosa/holokausta. Moram reći slušajući rasprave prethodne da ono šta sigurno svi možemo bit ponosni u ovome visokom Domu da iznimno imamo osjećaja pijeteta i počasti prema svim žrtvama ne samo Drugog svjetskog rata i vjerujem da je to ona jedna najveća vrijednost ne samo kad raspravljamo o ovakvim temama, nego svjesnosti i odgovornosti koju nosimo kao saborski zastupnici i zastupnice. Kad govorimo o progonu Roma u Drugom svjetskom ratu, kad govorimo o holokaustu, genocidu Židova, ali i drugih naroda, ali i onih koji su bili samo antifašisti i neistomišljenici ili su samo zato što su bili drukčiji ili su drukčije mislili je nešto što zaista obilježava svako sjećanje na žrtve i svaki pijetet im daje. Danas raspravljamo o datumu 2. kolovoza kao datumu sjećanja na genocid nad Romima posebno u Hrvatskoj ali uvijek govorimo i pamtimo onih 500 000 u Drugom svjetskom ratu, pamtimo sve one tisuće nevinih žrtava koji su drukčije mislili, izgledali ili nisu možda niti izgovorili riječi kako je kolega prije govorio, ali su bili stradalnici. rasprava i razgovori o ovim temama su bitne da u hrvatskoj javnosti, a posebno mladima ukažu na taj dio prošlosti kako bi sutra više nikad takve stvari se ne dogodile ne samo šta smo imali u Drugom svjetskom ratu, nego kako je i kolegica Mulić rekla i sjetimo se i Vukovara i Srebrenice i svih žrtava pa i ono što je rekao kolega Grubišić što se raspravlja i u Europskom parlamentu o Ruandi gdje su isto milijuni stradali. Dakle, sve je to kad raspravljamo o žrtvama nešto o čemu moramo posebno kad govorimo o Romima, Romima koji nemaju svoju državu onda ovakav čin Hrvatskog sabora

Romima i ne samo o ovome obilježavanju, nego o njihovom suživotu, načinu u kojem je Hrvatska država njihova država. Suvremena Hrvatska država koja je nastala u Domovinskom ratu junaštvom, žrtvom naših branitelja temelji se na antifašističkoj borbi. Suvremena Hrvatska koja je članica EU, koja u svom Ustavu ima antifašizam gradi svoje društvo demokracije, ravnopravnosti, tolerancije, slobode, prava pojedinaca i mira. I danas kad se podsjećamo svih žrtava ne samo žrtava Roma još jednom ponavljamo i šaljemo poruku da neke teme koje često iznose i donose podjele u društvu su teme koje što više o njima raspravljamo, što više o njima učimo temeljem povijesti, temeljem činjenica učimo i ove mlade i našu djecu, mlade koji dolaze o vrijednostima mira, o vrijednostima demokracije, o vrijednostima tolerancije i prava svih neovisno o nacionalnosti, vjeri, jeziku. I još jedan put podržavamo obilježavanje ovoga dana, obilježavanje ovoga dana sjećanja na Rome 2. kolovoza koji bi se trebao obilježavati, a uvijek razmišljajući da kad bilo koji takav spomendan se obilježava da razmišljamo o svim žrtvama svih i totalitarnih režima, i svim žrtvama svih ratova i nedaća koje su zadesile i RH ali i cijeli svijet. Hvala Hvala lijepa. Iscrpili smo listu prijavljenih klubova. Da li želi u ime predlagatelja? Ne. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, nadam se u petak. Ovime bismo danas zaključili rad, plenarni rad Hrvatskog sabora. Nastavljamo sutra u 9,30 uobičajeno Dakle počinjemo sa 11 jer je vrlo važno da imamo predstavnike predlagatelja, zato pitam šta smo dogovorili jer su mnogi zauzeti, konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. BR.763. I još jednu točku to je 12 Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u 2013. godini. Nadam se da ćemo to sutra odraditi kako smo predvidjeli. Hvala lijepa. Hvala